ning Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 alusel 39 Riigikogu liikme taotletud ajal ja päevakorraga. Erakorralise istungjärgu päevakorras on üks punkt. Päevakord on teie laudadele jagatud ja see hääletamisele ei kuulu. Kohaloleku kontroll, palun!

registreerus 86 Riigikogu liiget, puudub 15. Erakorraline istungjärk on otsustusvõimeline. Teiseks, erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku kehtestamine. Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 52 kohaselt kehtestab Riigikogu erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku juhatuse ettepanekul poolthäälte enamusega. Juhatus on teinud ettepaneku töötada ilma vaheajata kuni päevakorra ammendumiseni. Head kolleegid, panen hääletusele Riigikogu juhatuse ettepaneku töötada ilma vaheajata kuni päevakorra ammendumiseni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 78 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 3. Ettepanek leidis toetust ehk me töötame ilma vaheajata kuni päevakorra ammendumiseni.Nüüd, head kolleegid, on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Urmas Reinsalu, palun!

Tõsiselt langev sektor on eksport, ehitusmahud on vähenenud, tarbijate ja ettevõtjate kindlustunne on habras. Meie rahvusvaheline konkurentsivõime on kukkunud. Selles olukorras kavatseb volitusi taotlev valitsus keskse signaalina ühiskonnale ja ettevõtlusele tõsta massiivselt makse. See on, armsad sõbrad, unikaalne lähenemine: majanduslangusest väljumise tee kui pidev maksude tõstmine.

Koalitsioon on oma maksuotsused teinud, nagu ka eelmisel kevadel, väikeses inimeste ringis, teavitades ühiskonda tagantjärele. Veel aasta algul lubati inimestele, et uusi maksutõuse ei tule, sest majandus ja inimesed ei kannata seda välja.

Maksukoormus Eestis tõuseb 2025. aastal üle 36% SKP‑st, eelmisel aastal oli see 34%. Kõige valusamalt tabab see [tõus] väiksema sissetulekuga inimesi, lastega peresid, eakaid ja laiemalt keskklassi. Keskmist palka teeniva inimese jaoks tähendab Kallase [valitsuse] poliitika ja Michali valitsuse eeldatav algus 2000‑eurost sissetuleku vähenemist 2025. aastal maksutõusude ja inflatsiooni Tulumaksu tõus 4%, käibemaksu tõus 4%, automaks, maamaksu tõus kuni 100%, laste [pealt saadava] maksuvabastuse kaotamine, ettevõtte tulumaks, ressursitasud, aktsiiside tõus – teisisõnu, selle poliitikaga võtab Reformierakonna valitsus keskmist palka teenivalt inimeselt kuupalga. Maksutõuse põhjendatakse püsivalt vajadusega korrastada riigi rahandust. Kuid tulemus on ikka planeeritud 3%‑line defitsiit. Valitsus kõneleb julgeolekumaksust. Ütleme ausalt välja: see on turunduslik eufemism tulumaksu, käibemaksu ja ettevõtete maksusüsteemi ümberehitamisele.

See, armsad sõbrad, on uus ja teadlik vale. Kui maksuga kaetakse püsikulusid, siis eeldatakse selle püsivat iseloomu. Osutus on, et rahvas saab anda maksu kohta mandaadi siis, kui see väidetavalt kehtestatakse tähtajaliselt.

head sõbrad. Selle loogika järgi, et vaja on rahva mandaati, oleks tõepoolest olnud aus teha suvel erakorralised valimised, mitte kujutada ette, et seda mandaati maksutõusudeks hakatakse küsima tagantjärele. Loodetavasti saame täna konkreetse vastuse, millal 1,6‑miljardiline moonaprogramm ellu viiakse. Seda oleks mõistlik teha ühekordse kulutusena, riigikaitselaenuna. Ministrid teadsid vajakajäämisest juba aasta tagasi. Sellel [otsustamatusel] on olnud paraku hind kaotatud aja ja kallinenud maksumuse näol. Valitsemiskulude vähendamisega on aega raisatud juba üle aasta. Viimati [juhtus nii] juunis, kui Isamaa ettepanek sisuliselt kulusid vähendada maha hääletati. Eelmisel aastal jäi 2,2 miljardit eurot riigieelarvest kasutamata. Kui soovite tegelikult valitsemiskulusid vähendada, tuleb seda teha reaalajas. Tehke kohe suvel negatiivne uus lisaeelarve.

Valitsusliidu leppes pole sõnagi demograafilisest katastroofist. Selles sisaldub vaid ebamäärane ähvardus toetuste selektiivsemaks muutmise kohta. Meie ettevõtjad ootavad stabiilsust ja prognoositavust. Selle asemel on uued maksud, segadus energeetikas ja käsumajanduslik kliimaseadus. Kuid tõepoolest, ma näen nende viimaste nädalate põhjal, et retoorika on muutunud. Samad mehed ja naised valitsuses alustavad ühiskonnas turunduskampaaniat, et jätkata sama poliitikat, kuid nüüd musta valgeks rääkimisega, kõneldes tööstusest ja konkurentsivõimest. Tegelikkus on olnud vastupidine, nagu ka nüüdsed mõõdetavad poliitikavalikud, mida see valitsemismandaati taotlev poliitiline juhtkond tulevikuks Võtame kokku: eelmise aasta kevade valed oli esimene kord, nüüd püütakse minna uuele katsele. Ameeriklastel on vanasõna, et peta mind üks kord – häbi sulle, peta mind teine kord – häbi mulle. Nende optimistlike sõnadega juhatan ma sisse peaministrikandidaat Kristen Michalile volituste andmise arutelu

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Head Eesti inimesed kodudes, tööl ja puhkusel! Ilma kindlustundeta ei ole midagi: ei kasva Eesti inimeste heaolu, ei kasva ettevõtjate ja kodanike usk ja investeeringud paremasse tulevikku, ei sünni Eesti lapsi.Uue valitsuse plaan on kindlus kasvuks. Meie kindlustunnet on räsinud mitmed kriisid. Kõige teravamalt julm vallutussõda meie külje all. Julgeolek, Eesti majandus ja meie inimeste toimetulek on saanud pihta, koos sellega ka riigi rahanduslik käekäik. Selgeks on saanud, et viimasel kümnendil oleme jätnud ise palju otsuseid tegemata.On nagu on, aga keegi peab asjad korda tegema. Kunagi suutsime riigina teha otsuseid, mida oli vaja [teha], vahepeal [tegime] aga neid, mis olid mugavad. Nüüd peame taas tegema neid, mida vaja.Peame olema ausad ja ütlema otse: otsused, mis tuleb teha ja mille me täna välja kuulutame, on rasked. Neil on tagajärjed, mida tunnevad kõik Eesti inimesed. Me palume igaühe panust ja me hindame seda panust väga kõrgelt. Tänan kõiki Eesti inimesi, peresid ja kogukondi, keda need hädavajalikud sammud puudutavad.Teame hästi: igal avaliku sektori kärpel, igal maksutõusul, igal otsusel, mis tuleb teha, et saaksime ennast kindlalt tunda, on mõju majandusele ja meie inimestele. Need pidurdavad majanduslikku aktiivsust.Aga ebakindlusel on veel suurem ja kahjulikum mõju. Milles see ebakindlus seisneb? Venemaa agressioon vaba Ukraina ja kogu lääne vastu on raputanud meie piirkonna majandust ja meie konkurentsivõimet. Meie kauba ostjad on madalseisus. Vene manipulatsioonid energiaturgudel ajasid hinnad lakke see tõi meile kõrged intressimäärad. Investorid on ettevaatlikud, kulutused julgeolekule on hüpanud üles. Me oleme pidanud oma kriisikindluse parandamiseks tegema väga suuri kulutusi, mida me muidu ei oleks teinud.Meil ei ole seni olnud häid vastuseid, kuidas nende kuludega toime tulla. Eesti majandus on kaotanud selle ebakindluse tõttu miljardeid. Lisanduvad suuremad kulud laenuintressidele tulevikus, kui riigi rahaasjad ei ole korras.Ebakindlasse riiki ei sünni lapsed, ebakindlasse riiki ei tule uued ettevõtted, elujärg ei parane. Seega, kui meil on valida, kas pikkade aastate vältel üha kõvemini kokkujooksnud umbsõlmed läbi raiuda või hädavajalikke otsuseid veelgi edasi lükata ja nii ebakindlust pikendada, on valik kristalselt selge. Meil on vaja kindlust. Kindlust üksteise ja ennekõike iseenda usaldamiseks. Kindlust kasvuks.Alustan julgeolekust. Pole kahtlust: me peame tegema ja teeme kõik, et Eesti oleks reaalselt kaitstud. Eesti kaitsjad, meie mehed ja naised, peavad teadma, et nende kasutuses ja käsutuses on parimad relvasüsteemid ja piisav kogus kaasaegset laskemoona, millele vaenlasel ei ole vastust.Loodava vastust.Loodava valitsuse – kui austatud Riigikogu selle sünniks volituse annab – veendumus on, et kaitset ei ole ka ilma sisejulgeolekuta.Enne sõda oli eelarves kaitsele planeeritud 2,16% sisemajanduse kogutoodangust aastas. Selline oli 2022. aasta kaitse-eelarve. Täna, vaid kaks aastat hiljem, on see aga 550 miljoni euro võrra suurem ehk üle 3,4%. Väike Eesti on kogu Euroopas üks suurimaid lahingumoona hankijaid, absoluutnumbrites. Mitte inimese kohta, vaid absoluutnumbrites.Kogu ühiskonna kulud on Venemaa alustatud sõjaga kasvanud. Oleme pidanud tugevdama oma energiataristut olemasolevates elektrijaamades, ehitama LNG-kai, suurendama oluliselt siseturvalisuse kulutusi. Me teame, et lähiaastatel peame julgeolekusse, nii välisesse, sisemisse kui ka Ukraina toetamisse, panustama veelgi enam. Meil on seda hädasti vaja.2023. vaja.2023. aastal otsustas valitsus kaitsekulude katteks tõsta 2% käibemaksu. Prognooside kohaselt suurendab see alates 2024. aastast käibemaksu laekumist 240 miljoni euro võrra aastas. See ei kata kaugeltki kaitsekulude senist kasvu, rääkimata uute vajaduste [katmisest]. Me oleme kandnud seda kulu teiste valdkondade arvelt ja laenuga, kuid lõputult ei ole see võimalik, nagu ei ole ka võimalik neid kulutusi tulevikku lükata.Seetõttu kehtestab uus valitsus tähtaegse julgeolekumaksu. See on viis, kuidas palume igaühe panust kindlama Eesti ehitamisse. Suuremat panust palume Eesti ettevõtjatelt. Paljud neist on ka avalikult öelnud, et kaitsevõime tagamiseks tuleb teha rohkem ja nemad on valmis panustama. Ma tänan neid selle eest maks koosneb mitmest osast: 2% käibe maksustamine alates juulist 2025, 2% üksikisiku tulu maksustamine alates jaanuarist 2026 ja 2% ettevõtete kasumi maksustamine alates jaanuarist 2026. Järgmisel aastal laekub julgeolekumaksust 116 miljonit eurot, ülejärgmisel juba 813 miljonit, nelja aasta jooksul kokku 2,6 miljardit eurot.Maksutulu ei jõua eelarvesse kohe, ent tugevasse välisesse ja sisemisse kaitsesse ja turvalisusse investeerime me mõistagi viivitamata. Selleks teeme ka kaitsevõlakirjad, mille kaudu saavad kõik Eesti inimesed soovi korral panustada veelgi enam ning intressitulu jääb Eestisse majandust elavdama.Julgeolekumaks võimaldab meil katta need juba suurenenud riigikaitse‑ ja julgeolekukulud, mida käibemaks ei kata, ja investeerida lisaks riigikaitsesse ja julgeolekusse kuni 2028. aastani 1,1 miljardit eurot. Kokku investeerime riigikaitsesse ja sisejulgeolekusse võrreldes sõjaeelse ajaga viie aasta jooksul 4 miljardit eurot rohkem. Julgeolekumaks kehtib tähtajaliselt, 2028. aasta lõpuni.Riik saa samas nõuda vaid kodanikelt, ise oma osa ära tegemata. Peame endale tunnistama: eelarvekulutused on läinud kontrolli alt välja kaitsekuludetagi. Oleme paljud toetused ja sotsiaalkulud sidunud indeksitega, mida viimaste aastate kõrge inflatsioon ja tööturu hea seis on kasvatanud. Nii on kulud muudkui kasvanud, kuid makse nende katteks ei ole tõstetud. Tagajärg on ootuspärane. Mitte midagi tehes oleks 2025. aasta puudujääk vähemalt 5,3% SKP‑st. See tähendab ligikaudu 2,2 miljardit eurot. Peame selle augu kinni

Oleme otsustanud läbivalt kärpida avaliku sektori kulusid 10% kolme aasta jooksul: 2025. aastal 5%, 2026. aastal 3% ja 2027. aastal 2%. See puudutab nii tööjõukulusid, majandamiskulusid kui ka kõiki sihtotstarbelisi ja tegevustoetusi ning kõiki avaliku sektori asutusi, ka sihtasutusi ja riigiettevõtteid. See tähendab püsikulude kokkuhoidu 2025. aastal 123 miljonit eurot, 2026. aastal 230 miljonit eurot ja 2027. aastal 314 miljonit eurot. Vähendame keskvalitsuse töökohtade arvu. Oleks küllap lihtne öelda, et kärpeotsuseid on vähe tehtud. Mõned juba ütlevadki. Sellises keerulises olukorras tuleb siiski kõik kohe ausalt lauale panna. Need otsused on ja tulevad karmid. See tähendab vähenenud töökohtade arvu, tähendab seda, et mitmed inimeste jaoks olulised teenused saavad puudutatud. Usume kindlalt, et ilma kokkuhoiuta ei ole kohane küsida ka kodanikelt suuremat maksupanust. Me peame ka küsima, mis on alternatiiv tähtajalise julgeolekumaksu kehtestamisele, mis on alternatiiv kavas olevatele kärbetele. Kas see, et me ei soeta Eesti kaitsmiseks vajalikku laskemoona? Või see, et kärbime või külmutame pensionid, nagu on nõudnud mõned opositsioonierakonnad olukorras, kus pensioni kasvuindeksi vähendamine 50% võrra tähendaks mõne aastaga iga kuuenda pensionäri langemist allapoole vaesuspiiri? Kõik realistlikud alternatiivid kogu ühiskonda kaasavale ajutisele julgeolekumaksule vähendaksid meie inimeste kindlustunnet. Seda me ei toeta ega tee. Väga tähtis on teada, et pensione ei kärbita. Ka mitte indekseid ja erakorralisi pensionitõuse, mille tõttu on pensionid viimastel aastatel kiiremini kasvanud. Ka investeeringute mahtu me ei kärbi. Siiski, suurim maksuleevendus, mis tõstab kõigi tööinimeste sissetulekut nii, et keskmise palga saajad saaksid iga kuu üle 100 euro kontole senisest rohkem, mis on maksuküüru kaotamise ja tulumaksuvaba miinimumi 700 euroni tõstmise sisu, see tuleb. Me palume ühiskonna mõistmist, et selle aasta võrra edasi lükkame. Lahkuva valitsuse juba tehtud maksuotsuseid me tagasi ei pööra. Siiski ühe erandiga: magustatud jookide maksu me ei kehtesta. Selle kogumisele ja põhimõtetele saavad erakonnad soovi korral küsida mandaati 2027. aastal. Lisaks tõstame alkoholi‑, tubaka‑ ja bensiiniaktsiisi 5% aastas ja müüme riigivara, nii hooneid kui ka maid. Nende muudatustega saame kulud kontrolli alla ning hoiame puudujäägi kokkulepitud piires. Riigirahandus ei ole eesmärk omaette, vaid tingimus, et saaksime majandust kasvatada. Suur defitsiit ehk üle jõu elamine kahjustab Eesti usaldusväärsust ja toob kas või intressimaksetena suuremad kulud nii ettevõtetele kui ka riigile ning loob ebakindlust, meie majanduse suurimat pidurit. Majandusele hoo andmiseks saab valitsus palju ära teha. Eesti konkurentsivõime on ja peab olema valitsuse peamine fookus. Me ei suuda konkureerida suurtes riikides makstavate toetustega, muuta päevapealt geopoliitilist olukorda ega parandada seisu meie peamistel eksportturgudel, aga me saame taastada ja võimendada oma peamisi tugevusi: ettevõtluskeskkonna lihtsus, paindlikkus, ettearvatavus ja digitaalsed lahendused. Selleks plaanib valitsus jõulist bürokraatia vähendamise ja planeeringute reformi. Me lühendame oluliselt planeeringute läbiviimise aega. Loome koostöös kohalike omavalitsustega uutele tööstusettevõtetele eelisarendusalad, kus arendatakse välja vajalik taristu ning kus kõik tegevusload on võimalik saada kiirendatud korras. Reformime keskkonnamõju hindamise süsteemi, lühendades hindamise protsessi kaks korda ja nõudes keskkonnamõju hindamist vaid siis, kui see on tõesti vajalik. Asjaajamise kiirendamiseks vähendame nõutavate tegevuslubade arvu ning lihtsustame nende väljastamist. Võimalikult väike või positiivne keskkonnamõju on meie majandusruumis selge konkurentsieelis. Muudame riigihangete seadust, et hangete läbiviimisel senisest rohkem arvestada kohaliku ettevõtluse ja keskkonnajalajäljega, soodustada innovatsiooni ning arvestada senisest rohkem võimalike julgeolekuriskidega. Kehtestame ka reegli, et iga ettevõtetele halduskoormust lisava uue nõude kehtestamiseks on vaja üks olemasolevatest nõuetest tühistada. Vähendame väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aruandluskohustust. Vaatame üle avaliku sektori ülesanded, muudame riigi efektiivsemaks ning vähendame dubleerivat bürokraatiat. Parandame riigi strateegilist juhtimist ja Riigikantselei võimekust valitsuse töö toetamisel, sest keerulistel aegadel on Eestil vaja paremat ettenägemise oskust ja võimet reforme läbi viia. Riigijuhtimise kvaliteedi tõstmiseks eelisarendame andmepõhist otsustamist, tehisintellekti kasutamist ja riigiga asjaajamise automatiseerimist. Arendame edasi e-riigi teenuseid, teeme need mobiilselt kättesaadavaks ja suurendame nende toimekindlust ning küberturvalisust. Lisaks Eesti juba olemasolevate tugevuste taastamisele keskendub valitsus kahele suurele valdkonnale, kust tuleb lähiaastatel uus majanduskasv. Nendeks on kaitsetööstus ning uued, puhtal tootmisel põhinevad tööstused ja tehnoloogiad. Konkurentsivõimeline ja kaasaegne majandus, sealhulgas kaitsetööstus, on Eesti heaolu ja kindlustunde oluline tagatis. Majanduskasvu ja konkurentsivõime varasemast jõulisemaks toetamiseks teeme mitu olulist reformi ka valitsemiskorralduses. Majandus ja tööstus saavad eritähelepanu neile keskendunud ministri [ametisse] määramisega. Lihtsaim kokkuvõte sellest oleks, et on keegi, kes teeb väärtuspakkumise tööstustele, kes hoolitseb, et asjad liiguks kiiremini, ning kes aitab revideerida reegleid, kui need pitsitavad. Majandus‑ ja tööstusvaldkonnaga liitub ka planeerimine ja loodav MaRu ehk Maa‑ ja Ruumiamet. See on oluline sõnum, sest mida kiiremini saavad planeerimises asjad tehtud, seda kiiremini saab mõttest, rahast töökoht ja lisandväärtus. Kliimaministeeriumisse tuleb kaks ministrit.

Justiits‑ ja digiteemade kohtumine on ammu igapäevane. Reeglid, eriti andmete, kodanike, riikide, tehismõistuse ja ettevõtete kohtumispunktis, määravad, kes mida ja kuidas teha saab. Uus majandus vajab vastutajat, kes aitaks selles reeglite rägastikus leida parim võimalik lahendus Euroopas. Loomulikult ei ole siin kõnes eelnevalt toodud loetelu täiuslik. Küsimusi, mida lahendada, on valitsuse ees väga palju. Ent peamiseks märksõnaks on ja jääb kindlustunde tagasiandmine Eesti inimestele ning meie liitlastele ja partneritele. Meie inimesed peavad teadma, et Eesti on kaitstud parimal jõukohasel moel, et meie liitlased on meiega ja siin ning valmis meiega koos Eestit ja Euroopat kaitsma, et vaatamata raskele julgeolekuseisule on meie majanduslik tulevik parem kui seni, et majanduse käimatõmbamiseks on olemas plaan ja see töötab, et meie pakutud tooteid ja teenuseid on maailmale vaja ja need on konkurentsivõimelised, et Eesti tugevused, alates maailma parimast haridusest kuni lihtsa ja digitaalse riigini, on hoitud ja edasi arendatud, et Eestis on hea elada kõigil, ja mitte ainult elada, vaid ka luua ja kasvatada oma peret,

Eesti Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja Erakonda Eesti 200, selle eest, et nad on selleks teekonnaks valmis. Koalitsiooniläbirääkimistel ei püüdnud keegi vastutusest kõrvale hiilida või hädavajalikke otsuseid takistada. [otsuseid], mis on mugavad, vaid neid, mis on valusad, ent mida on väga vaja, et tulevik oleks jõukam, turvalisem ja vabam ehk kindlam. Üks asi on mul veel südamel. Ma pöördun siit ka kõigi nende poole, kes alustavat valitsust ei toeta. aga veel rohkem [selliste inimeste poole] üle Eestimaa kõigis kodudes. Ma kinnitan teile, et ka teie arvamus, teie ettepanekud ja soovid ning teie kindlustunne on valitsuse jaoks väga tähtsad. Alustav valitsus teenib ka teid. Me ei ole nii targad või nii ülbed, et ära põlata kellegi häid mõtteid sellepärast, et nad on mõnikord vastasleeris. Minu kindel usk, minu ootus partneritele ja üleskutse oponentidele on see, et kaua Eesti poliitikat mürgitanud kemplemine ja oma partei esiplaanile seadmine ei aita kaasa sellele, et saaksime ennast tuleviku osas kindlalt tunda. Pole see aeg! Me suudame end paremini kaitsta ja majanduse püsivale kasvule pöörata. Me suudame olla liidrid kogu vaba maailma julgeoleku ehitamisel ja konkurentsivõime kasvatamisel. Aga me peame seda tegema kõik üheskoos. Lõpetuseks. Ma tänan peaminister Kaja Kallast tema tehtud suure töö eest väga keerulistel aastatel. Tänu temale oli Eesti nähtav ja kuuldav ning Eesti rahva huvid olid suures maailmapoliitikas sedavõrd säravalt esiplaanil. See on kriitilisel ajal olnud hindamatu. Tean hästi ja teate teiegi, et sellist suhtevõrku ja kandepinda rahvusvahelise poliitika tipus mul veel ei ole. Ei ole mitte kellelgi. Kuid võite olla kindlad, et töötan ise ja loomulikult töötab kogu valitsus iga päev selle nimel, et ükski Eesti huvi ei jääks kaitsmata ning Eesti koht vaba maailma südames koos tugevate liitlastega oleks kindel. Kindlustunne, konkurentsivõime, otsustusjulgus – need on kolm kriteeriumit, mille järgi hinnata alustava valitsuse tööd. Tänan! Palun Riigikogu toetust uue ja tegusa valitsuse loomiseks. Aitäh! Suur tänu, hea peaministrikandidaat! Oleme jõudnud küsimuste juurde. Aleksandr Tšaplõgin, palun!

Meil on erinevaid alternatiive. Üks on mitte oma asju korda teha, vaid jätkata ebakindluse rajal. Sellel on palju kallim mõju.

[täitmiseks], ilma uut moona ostmata, oleks vaja pensionäridelt ära võtta ligi 80 eurot kuus. Ma arvan, et see ei ole hea plaan. See on tegelikult see alternatiiv. Et me jõuaksime nende raamide sisse, mis Euroopas on kehtestatud, on meil valida, kas me võtame ära pensionid, kärbime riiki

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud peaministrikandidaat! Kõigepealt pean tunnustama teid teie ministritöö eest. See on olnud sümpaatne, teie tegevus keskkonna valdkonnas eriti.Nüüd tulen konkreetselt ühe teema juurde, mida ma koalitsioonilepingust nii selgesõnaliselt ei leidnud, aga ma teie seisukohta tean. Nimelt, juba 2022. aastal tõite te väga selgelt välja, et selles Riigikogu koosseisus tuleb ära otsustada, kes saavad valida kohalike omavalitsuste valimistel ja kes mitte, ehk Vene föderatsiooni kodanikelt hääleõiguse äravõtmine, aga miks mitte ka halli passi omanikelt hääleõiguse äravõtmine. Teie selge seisukoht on olnud, et seda tuleb teha, ja võimalikult kiires korras. Kuidas te näete, kuidas uus koalitsioon selle küsimusega tegelema hakkab? Aitäh! Vastus on üsna lihtne. Koalitsioonis on printsiip, et kõike tehakse kas või ei tehta üldse. Kui midagi ei tehta koos, siis ei ole see enam see koalitsioon. Vähemalt seni on see printsiip olnud kõikides koalitsioonides.Ütleme

Jaanus Karilaid, palun! Rääkimata sellest, et vana poliitika läheb edasi räigemalt ja veel ebaõiglasemalt. Aga ma küsin konkreetselt. Ole hea, nimeta kolm meedet,

Nii et kui keegi küsib, miks selles uues tekstis ei ole mõnda olulist valdkonda nii põhjalikult sees, siis vastus on väga lihtne. tuleb vaadata] koos eelneva leppega. Siin on fookus eeskätt just majanduse konkurentsivõimel ehk majanduskasvul, eelarve kordategemisel ehk valikutel rahanduspoliitikas, riigikaitsevajaduste kindlustamisel, inimeste toimetulekul piirkondliku

Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud peaministrikandidaat! Mainisite, et riik emiteerib riigikaitseks võlakirju. Miks te põhjendate praegust uut maksutõusude kaskaadi riigikaitsevajadustega, selmet tunnistada, et reaalselt ikkagi Reformierakonna kõige

jätkan neid pingutusi. Esiteks, võlakirjad tähendavad ikkagi sisulist laenuvõtmist. Võlakiri oma olemuses on lihtsalt laenuvõtmine. Ma loodan, et Isamaa majanduskoolkonnas mõistetakse, et laen tuleb siiski tagasi maksta ja ka selle teenindamine maksab midagi. Ainuke eelis kohalikel võlakirjadel on see, et Eesti inimesed saavad nendest võlakirjadest tulu, mis loodetavasti jääb Eesti majandusse. Muul juhul saaks riik tõenäoliselt isegi laenu odavamalt võtta. Nii et kui te küsite, kuidas rahastada, siis riik tegelikult juba võtab laenu, võlakirjugi emiteeritakse. See ei ole iseenesest midagi uut.

Aitäh! Mõtlesin midagi muud. Avalikult on sellest kirjutanud parlamenti veel mitte pääsenud Parempoolsed. Sellest on mulle varem rääkinud Isamaa esindajad. Nii et siin ei ole midagi ebatavalist. Kas nad täna sellel positsioonil on, seda saavad nad ise otsustada. Aitäh! Mõtlesin midagi muud.

siin saalis on täiesti ükskõik, mis teil koalitsioonileppes või selles leppes, mis te kirjutasite, kirjas on. Teie olete siin peaministrikandidaadina kolmeks aastaks.

Isamaa on ju sellesama kana-põder-tüüpi maksusüsteemi ja maksuküüru autor ka. Nii et väga paljud asjad, mis nüüd tuleb korda teha, on, ütleme nii, läbi valitsuste olnud ka nende kanda, kes täna valitsusvastutust ei kanna.

Aga minu küsimus tuleb ressursside kohta, meie Eesti rahvusliku rikkuse kohta. Üks nendest on kahtlemata ka meie mets, mitte ainult raiumise mõttes, vaid ka keskkonna mõttes. Aga kas nüüd on lootust, et selle koalitsiooni ajal see kiireloomuline dokument – Eesti metsa majandamise arengukava – jõuab lõpuks ka siia saali, et anda kindlustunnet, või on siin ka ikkagi probleem koalitsioonipartneris?

koalitsiooni erinevate programmide ja muudatustega tegeleda, siis oleksime me üht-teist juba võib-olla komisjonidesse ära saatnud. Seda esiteks. Majanduse poolele tulles märgin kindlasti ära, et et majanduses on üks põhilisi probleeme – turgude äralangemisele lisaks, Venemaa vallutussõjale lisaks, intressimääradele lisaks – ebakindlus. Kui Eesti riik ei saa oma rahaasju korda ja me ei ole piisavalt kindlalt kaitstud,

Esiteks, mul on väga hea meel, et koalitsioonilepinguga sai ikkagi selgelt paika, et pensionitõus jätkub seaduses ettenähtud kujul. See on sotsiaaldemokraatidele väga oluline põhimõte ja mul on hea meel, et ka teised partnerid seda toetasid.

tähtis. Ühest küljest oleks tõesti vaja välja töötada mõistlik rahastusmudel ja teisest küljest näiteks ka edasi minna suurte investeeringutega, nagu Tallinna Haigla, mis on teile kindlasti tuttav. Kui suurena te näete peaministri rolli ja vastutust nende valdkondadega tegelemisel? Aitäh! et peaminister tegeleb praktiliselt kõigi Eesti elu valdkondadega, loomulikult mitte detailsuseni välja, sest selleks on ministrid ja eksperdid-spetsialistid Tervisekassa, haiglate ja tervishoiuteenuste osutajateni välja. Kindlasti tuleb sellega tegeleda. Ma ei kujuta ette ühtegi teist viisi, kui et me leiame mingisuguse mõistliku tasakaalu, et Eesti inimesed saaksid kvaliteetset tervishoiuteenust. See valdkond Eestis on väga kuluefektiivne, seal on väga tublisti toimetatud, ja kindlasti on küsimus tulevikus, kuidas me seda tagame, eriti kui me vaatame, et rahvastiku vananemine on Euroopas igal pool

Eesti elu näeb omapärane välja. Kui omal ajal avalikustas Silver Meikar Reformierakonna rahastamisskeeme, siis viskasite te ta erakonnast välja, aga täna plaanitakse teid premeerida selle eest uhkelt peaministrikohaga, sellesama loo eest. Näete, ühed on tõllas ja teised on võllas. Mina ei mäleta, et te rahastamisskandaaliga seoses oleksite avalikkuse ees vabandanud. Tahaksin teada, kuidas te täna kirjeldaksite kurikuulsa rahastamisskandaali mõju teie enda mainele

Iga skandaal karastab, muudab inimest alandlikumaks, annab paremat mõistmist elust. Poliitikas on erinevaid skandaale. Antud juhtum on läbi uuritud ja lõpetatud. Olen öelnud selle kohta suure osa, mis mul öelda on.

Jaak Valge, palun! Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaministrikandidaat! Sisseränne Eestisse on viimastel aastatel olnud suhtarvudes mitmekordselt suurem kui sisseränne Lätti, Leetu ja Soome. Kordan: mitmekordselt!

Koalitsioonileppes on sisserändepoliitika sõnastatud krüptiliselt. Välisminister väitis aga 19. juulil, et valitsus kavatseb muuta sisserändekvoodi veel paindlikumaks. Kas Kas need kavandatavad paindlikuks muutmise meetmed soodustavad immigratsiooni veelgi, ja kui jah, siis mispärast? Aitäh! Me oleme koalitsioonileppes kirja pannud viited nii talendipoliitikale kui ka oskustööjõu kättesaadavuse strateegia väljatöötamisele.

et kui ka majandus hakkab kasvama ja olukord turgudel normaliseerub, siis tööjõupuudus on Eesti majanduse struktuurne probleem. Nii et me vajame töökäsi. Kui me tahame tootmist kasvatada, kui me tahame teenuseid [arendada], siis [sisseränne] on kahjuks möödapääsmatu. Loomulikult peab riigil selle üle kontroll olema. Riigis peab olema tagatud integratsioon, et kõik, kes siin on, saaksid aru selle riigi väärtustest ja kultuurist ning täidaksid seadusi. Aitäh! Riina Solman, palun! Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud peaministrikandidaat! Te ütlesite ennist siit puldist välja, et ebakindlasse riiki ei sünni lapsi – see on tõsi et teie eesmärk on tõsta kindlustunnet, mis ka on väga sümpaatne väljaütlemine. Samal ajal te räägite väga palju Reformierakonna turunduslikust märksõnast, kindlustundest ja selle andmisest, kuid ometi just teie enda erakond ja selle juhitav valitsus teevad kõike vastupidi. Te olete tegutsenud äraspidiselt,

Kuidas need tulevased maksutõusud sisendavad Eesti inimestele ja ettevõtetele kindlustunnet? Või teevad nad just vastupidist? Aitäh heade sõnade eest! Kindlustunne ei ole muidugi ainult Reformierakonna bränditud mõte,

[omane].Mis maksufestivali puudutab, siis otsused nii kärbete kui ka maksude kohta tehakse nüüd ja 2027. aasta valimistel saavad erakonnad küsida neile mandaati. See tähendab, et vahepeal koalitsioon ja valitsus ei üllata iga kvartal ja iga kuu uute sammudega, tekitades ebakindlust seal, kus me vajame kindlust. Majandus vajab kasvuks kindlust, inimesed vajavad kindlust, meie partnerid vajavad kindlust. Eesmärk ongi anda etteaimatavust, see on kindluse osa. Aitäh Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud peaministrikandidaat! Te kindlasti teate, et teie eelkäija ei olnud rahva seas väga populaarne. Ma arvan, kuskil aasta aega juba üle 70% Eesti rahvast nõudis Kaja Kallase tagasiastumist, tema vaatamata sellele jätkas oma positsioonil. Minu küsimus teile on see: kas te saate aru, miks see niimoodi oli? Kust tuli selline ebapopulaarsus? Kas teie saate oma tööga paremini hakkama? Kas teie arvates ei oleks teie eelkäija ikkagi pidanud kas teile või mõnele teisele poliitikule seda kohta varem vabastama? Aitäh!

ja väärtushinnanguid maailmapoliitika areenile viia on hindamatu. Keegi teine nende laudade taha ja nendesse kanalitesse sellisel viisil ei pääsenud. Nii et ma arvan, et see on ajalooline pärand, mida inimesed hindavad.

rääkisite julgeoleku solidaarsest maksustamisest ja julgeoleku tagamiseks mõeldud maksutõusudest ja väitsite, et 2% tõuseb tulumaks ning 2% käibemaks.

tulumaksu tõus, käibemaksu tõus. Käibemaksu tõus kajastub ikkagi lõpphindades. See tähendab seda, et vaesematelt inimestelt võetakse lõpphinnaga veel rohkem raha käest ära. See tähendab ka seda, et inimestel jääb toidu ostmiseks vähem raha.Aga

leebema graafiku, leebema ülemineku, seda sellepärast, et toidujulgeolek saaks hoitud. Nii et see teema on kindlalt aktuaalne ja valitsuses kindlasti arutusel. Aitäh!

roheideoloogiaga seonduv, raiskav riigivalitsemine. Need on eelkõige räsinud Eesti inimeste toimetulekut ja heaolu, majandust, ettevõtlust ja ka kaitsevõimet. Kaja Kallase otsused, mille ainus eesmärk oli, et Eesti rahvas ja ettevõtjad maksaksid kinni tema kõrge koha Euroopas,

Aga kui kõik on läinud täpselt vastupidi teie räägitule, siis kas teie, erinevalt Kaja Kallasest, kavatsete ka pärast vastutada? Aitäh! Poliitikas kantaksegi vastutust ajaloo ja Eesti rahva ees. Ma loodan, et seda kanname me kõik, kaasa arvatud opositsioonierakonnad oma valikute ja retoorikaga. Ma loodan, et püsib meeles, et sõda, mis tegelikult sunnib meid väga paljusid asju täiesti ümber hindama, ei alanud mitte Eestist, Eesti valitsusest ega rohepöördest, vaid selle algatas siiski naaberriigi liider – [ütlen nii] teise termini puudumise tõttu – või väidetav liider Putin. Mulle tundub, et teil kipub see väga tihti kuidagi ununema. Kõik muutub teil siseriiklikuks, et kuidas rohepööre meil siin takistab elamist ja nii edasi. See ei ole nii. Paljudes valdkondades oleme me pidanud tegema investeeringuid, alates juba sellesama mainitud LNG-kai ehitamisest või energiataristu uuendamisest või teatud süsteemide ehitamisest, et me võiksime juhul, kui naaber käitub pahatahtlikult, olla kindlad, et lamp põleb, tööstus töötab, lasteaias on soe. Selliseid asju me peame tegema. Me peame hankima varusid, mida me muidu ei hangiks. Me peame tegema väga-väga-väga palju asju sisejulgeolekus, riigi julgeolekus. Täna me ju arutame, et me tõstame makse, kehtestame laia julgeolekumaksu, et katta kasvanud kaitsekulutusi

Ukrainas ja Euroopas – see on selle pärast. See ongi tegelikult see valik. Kui me tahame riigi ja rahvana püsima jääda – mul on seni olnud arvamus, et konservatiivid peaks ka selle eest seisma –, siis peaksite teiegi seda toetama. Aitäh!

aga Kaja Kallas oma kolme valitsusega valitses nii, et esiteks on Eestil suur võlg, ja teiseks, iga üksikisik saab seda oma toimetulekus igapäevaselt tunda. Muidugi lisaks meeletu valetamine, kildudeks lennanud õigusriik, põhiseaduse rüvetamine, seaduste väänamine, keeramine ja rikkumine ning loomulikult üha suurenev korruptsioon.

Aitäh! Minu üleskutse selles kõnes, mille kohta te ütlesite, et te seda kuulasite, oli otsida ühisosa. Ma arvan, et parlament peaks otsima – kaasa arvatud opositsioonierakonnad koalitsiooniga, nagu ka koalitsioon opositsiooniga – ühisosa just selles, mis meid ühendab. ühendab. See valitsus tahab luua Eestis kindlustunnet, tagada riigile parem kaitse, tagada sisejulgeoleku kasvavate vajaduste [katmise] ja teha korda ka rahaasjad, et oleks, millele ehitada tulevasi valikuid. Seda me tahame teha. Ma arvan, et te olete teretulnud kaasa mõtlema.

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul mõjutavad uue valitsuse väljakäidud maksutõusud eelkõige madalama sissetulekuga inimesi, mis tähendab aeglasemat tarbimise kasvu ning seetõttu väiksemat maksulaekumist.

Seda, kuidas need jaotuvad erinevate tuludetsiilide peale, kirjeldasin mina siit puldist ja ma olen kindel, et Rahandusministeerium saab hiljem selle kohta ka joonise anda. Need jaotuvad üsna ühetaoliselt, kui me vaatame just tulumaksu ja käibemaksu omavahelist sümbioosi.

suurenenud. Ühtlasi ütlete, et koalitsiooni osalised leiavad, et eelkirjeldatud kriitiline olukord vajab hästi toimivat valitsusliitu. Tunnustus selle eest, et te ütletegi, et senine valitsusliit on kehva olnud ja halvasti hakkama saanud. Aga uus valitsusliit on ju täpselt sama.

Aitäh! Komplimentide eest muidugi tänan. Mis puudutab kogu seda lepet ja koalitsiooni koosseisu, siis seda me oleme ka avalikult öelnud, et koalitsioonis ei tule mitte sellepärast, nagu me ei suudaks üksteist silmaotsaski enam kannatada, ei mahuks tuppa, ei suudaks otsuseid teha, vaid sellepärast, et Eesti peaminister Kaja Kallas sai Eesti rõõmuks ja temale tunnustuseks sellise ametikoha sellise laua taha, kuhu ükski eestlane kunagi varem ei ole pääsenud. See on tunnustus ka Eestile, kõigile meile. Seda esiteks.Teiseks, kui te küsite, kas ma arvan, et tulevikus peaks eeskätt eeskätt panema rõhku võimalikult saastavale tööstusele ja tossutama, nii et maa on must, siis kindlasti mitte. Puhas energia on konkurentsivõime ja majanduse üks osa. Paljud ettevõtjad ütlevad, et nad loovad uue tööstuse, kui neil on juurdepääs puhtale energiale. Lõppkokkuvõttes on see ekspordiküsimus. Skandinaaviasse, Euroopasse või kuhu iganes sa midagi müüd, küsimus on ju selles, mille baasilt, millise jätkusuutlikkusega, milliste vahenditega, milliste ressurssidega sa oma toote oled teinud.

Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud [pea]ministrikandidaat! Rain Epler juba küsis meretuuleparkide kohta. Ma saan aru, et meretuuleparkidesse investeeritakse ligi 3 miljardit,

raudteemaksu, et Rail Balticut ülal pidada? Kas-küsimusele on vastus, et ei, ei ole plaanis. Aga mõned parandused teen, loodetavasti järgmistes sõnavõttudes või artiklites saate neid arvestada.

on kokkuhoitav raha sellest oluliselt suurem, sääst ühiskonnale on oluliselt suurem. Ühiskond säästab aastate vältel tegelikult oluliselt rohkem, 3 miljardit. See tähendab meie jaoks odavamat energia hinda, tähendab konkurentsivõimelisemaid tooteid. Nii et ükskõik kuidas te seda proovite väänata, puhtam ja soodsam energia annab rohkem tagasi, kui nii-öelda toetustena kunagi

Ma tulen järgmise konkreetse küsimuse juurde. See puudutab konkurentsiseadust. Nimelt, eelmine valitsuskoalitsioon, kuhu kuulusid samad erakonnad, ei suutnud selles teemas lõpuni kokku leppida. Üks peamisi

kes on ka arvanud, et selle konkreetse eelnõu, mille valitsus siia parlamenti saatis, peaks parlament ümber vaatama. Minu küsimus ongi teile see: kas uues valitsuskoalitsioonis on seda teemat arutatud, ka koalitsiooniläbirääkimiste käigus? Mis on teie või tulevase valitsuse konkreetne suunis, kuidas selle eelnõuga võiks edasi liikuda ja peaks edasi liikuma? Aitäh! Arutasime seda konsultatsioonide käigus küll. Kokkulepe on, et kuna trahv Eesti jaoks nii-öelda tiksub – ütlen nii parema väljendi puudumise tõttu –, siis sügisel tuleb konkurentsiseaduse umbsõlm läbi raiuda ja see ühte‑ või teistpidi ära lahendada. See tähendab, et justiitsminister koostöös parlamendiga sügisel selle kindlasti ära lahendab. See on meie kokkulepe. Aitäh! Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Hea kandidaat Kristen! Ma tahaks sulle siiralt edu soovida, samas pean möönma, et ega ma väga hästi ette ei kujuta, kuidas sinu ametiaeg saaks edukalt lõppeda, sest see taak, mis kanda on võetud, ja ees ootavad ajad on väga keerulised. Aga siiski edu ja jõudu!Minu küsimus on ajendatud sinu vastusest Tõnis Möldri esimesele küsimusele. See sotside poolt üles tõstetud punalipp ja vene valijad selle kuigi meie huvi ja soov on, et agressorriikide valijad kohalikel valimistel hääletada ei saaks, nii nagu Reformierakond varasemalt mitmel korral on öelnud. Sa kinnitasid, et kui tulevikus tuleb teistsugune koalitsioon, on seda võimalik arutada.

kolmandate riikide kodanikele valimisõigus tagasi? Aitäh! Kõigepealt suur tänu heade soovide eest! Ma olen kindel, et see on keeruline aeg, ja mul on hea meel, kui koalitsioon ja opositsioon suudavad

Vene kodanikelt ja Valgevene kodanikelt [valimisõigus] kohalikel valimistel ära võtta. Ma olen seda välja öelnud igal pool, seal minu veendumustes muutust ei ole. Aga seda ei saa teha nii, et me teeme seda juhuslikult või kogemata. See tähendab ikkagi seda, et sellisel juhul on meil teistsugune koalitsioon. Ma olen seda ausalt ka sotsiaaldemokraatidele öelnud, nad on selle teatavaks võtnud. Nii et kui koalitsioon peaks olema teise [koosseisuga], kui seal ei ole sotsiaaldemokraate, siis te võite arvestada, et see on meie vaade.

Traagiline on see, et see on jätkuvalitsus kõige halvemas mõttes: jätkuvad räiged maksutõusud ja jätkub räige valetamine. Mind pani kohe imestama, kui sa ütlesid kuskil uudistes, et pensionide kallale ei minda. No väga tore! Mille kallale veel ei minda? Kas mulle jäetakse äkki hambad suhu ja silmad pähe ja lubatakse majas edasi elada? Tegelikult oli seegi vale, minnakse ju pensionide kallale. Tulumaksu tõus on kõikide sissetulekute vähendamine ja kui me paneme selle kokku veel tulumaksusoodustuse kaotamisega, mille kuu aega tagasi teie koalitsioon ära tegi, siis [näeme, et] mindi ju pensionide kallale. Teine suur vale on see, et meil on mingi laiapindne riigikaitsemaks. No ei ole! See on puhas rohemaks. Ma kuulasin vastust Mart Maastikule. Mul oleks vaja tervet kõneaega, et need valed ümber lükata. Miks te nimetate asju valede nimedega? See on rohemaks, mida te teete. Aitäh! Hea

siis siin jään ma küll sügavalt eriarvamusele. Ilmselt me saame seda faktide abil hiljem kontrollida ja tõestada. Mis puudutab erineva moona ostmist, mis puudutab sisejulgeolekuvajadusi, näiteks piirile droonimüüri ehitamist, võib-olla ka vajadust näiteks kuskil haiglale generaator osta, mis on laiapindse julgeoleku osa nii või teisiti, võib-olla ka mingi muu lõigu tugevdamist, näiteks politseile mingi relvastuse ostmist, mida meil seni ei ole,

Koalitsioonileppes on fikseeritud, et Eesti konkurentsivõime on langenud, sest energia ja tooraine on kallimad, tarneahelad ei toimi ja nõudlus eksportturgudel kiratseb.

Näiteks Eestist madalam tootlikkus oli 2023. aastal Euroopa riikidest vaid Rumeenias, Bulgaarias ja Kreekas. Järelikult on meie allakäigu põhjus poliitikas. Selleks, et alustada ravi, tuleb panna diagnoos. Ja mina küsin: mis olid need kolm peamist majanduspoliitilist sammu, mis Kaja Kallase valitsustes valesti läksid? Aitäh! Mina Mina üldiselt poliitikas ja oma tegevuses olen alati [eelistanud] kirjeldada seda, mida me ise teeme. See koalitsioonilepe kirjeldab, mida meie teeme. Eks see püüab adresseerida seda, mida riik saab majanduses teha. Ma arvan, et

üks probleeme, mis on majanduskeskkonnas olnud. Me püüame luua kindlust, aga seda saame me teha kõik koos. Nii et ma ei hakka loetlema kellegi teise vigu või eksiotsuseid, vaid pigem räägin, mida mina teen. Aitäh! Mina üldiselt Lugupeetud peaministrikandidaat! Aasta tagasi toimus maamaksu ümberarvestamine, kui nii mõneltki Harjumaa omavalitsuselt

Me tegime mitu ümarlauda koos ministritega. Viimasel, mis oli pool aastat tagasi, kaks praeguse valitsuse ministrit suure suuga lubasid need summad omavalitsustele Siiamaani seda muidugi tehtud ei ole. Aga kas need lubadused, mis on praeguse valitsuse ministrid andnud, jõustuvad ka teie, uue valitsuse ajal? Aitäh! Ma nüüd detailselt, jah, kahjuks ei tea, mis lubadusi ja kes on andnud. Aga ma eeldan, et need ministrid, kui nad nendes valdkondades jätkavad, oma lubadusi peavad, eeldades, et need on kooskõlas juba kehtiva koalitsioonileppega ja selle uuega. Aitäh, selle uuega. Aitäh, hea aseesimees! Lugupeetud peaministrikandidaat! Mul on sellised konkreetsed küsimused. Kas sa tooksid välja mõned

Ka väga paljud Eesti inimesed on ära läinud. Sa just enne ütlesid, et töökäsi on vaja ja selles võtmes on meile siia ka välismaalt oodatud uued inimesed. Aga milliseid samme sa oled valmis astuma või hakkad astuma selleks,

Aitäh! Nagu ma oma kõnes juba kirjeldasin, me teeme valitsuses just sellepärast ühe struktuurse muudatuse, et

Tööjõud on ka osa sellest. Seal me ilmselt oleme mingites piirides erinevatel arvamustel, aga tööjõu olemasolu, oskustööjõu olemasolu on kindlasti ka üks osa sellest.Kui

Aitäh! Austatud peaministrikandidaat! Te planeerite olla valitsusjuht ligi kolm aastat. Sinna [aega] langeb väga palju otsuseid, kaasa arvatud haridusteemal. Nii et soovin teile jõudu ka hariduspoliitiliste otsuste tegemiseks.

Kui te maksuküüru ärajätmist aasta võrra edasi lükkate, mis te siis järgmisel aastal õpetajatele ütlete, kuidas nende palgaküsimus lahendada?

Ma mäletan vist aastat 2017, kui ma selle debati algatasin, ja ma mäletan ka Isamaa esindajate seisukohti, kes siis ütlesid, et see peaks olema tingimata vabatahtlik. Mulle väga meeldib, et Isamaa on nüüd võtnud hoiaku, et eestikeelsele haridusele tuleb tingimata üle minna. Selle eest ma teid tunnustan ja ütlen, et see ongi konstruktiivne koostöö, väga mõistlik, selles suunas tuleb minna. Seda esiteks. Teiseks, kui haridusministril on ettepanekuid, kuidas korraldada üleminekut vene koolides, või ettepanek

Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud peaministrikandidaat! Te andsite 2. juulil ERR‑ile intervjuu, kus rääkisite Eesti peredest lootustandvalt. Sest oleme ausad ja vaatame tõele näkku: praktiliselt kõike muud saab maailmast, aga Eesti lapsi saab ikka Eestist. See oli lootustandev pärast seda, kui Reformierakonna eelmine valitsus oli äsja rikkunud põhimõtet, perepoliitika üht alustala, et perede toetusmeetmeid ei võeta ära ega nõrgendata, sest see külvab ebakindlust tuleviku ees. Tekkis lootus, äkki uus peaminister ei käitu lastevaenulikult. Ainukene asi, millele peaministrikandidaat võiks täna eelisjärjekorras mõelda, on visioon, kuidas meil oleksid Eestis ka tulevikus lapsed, kellele me Eesti riiki hoiame ja ehitame. Rahvastiku aspektist on

kindlus on osa sellest, et midagi juhtuks: sünniks ettevõtlus, sünniks laps, pered näeksid enda tulevikku siin. Kui ei ole teadmist sellest ja kindlust selles, mismoodi Eesti on kaitstud, kuidas meie asjad on aetud, kindlust, et me suudame oma asju ajada nii, et me ise usume endasse, meie partnerid usuvad, meie liitlased usuvad [meisse], ja veel enam, et ka vaenlased teavad, et me saame hakkama, siis ei ole seda kindlust ka peredel.

kas tuntakse, et see on see [õige] koht ja aeg. Ma arvan, et teilgi tasub selles võtmes mõelda. Sisseränne, ma saan aru, on üks teema, mida konservatiivsemad erakonnad käsitlevad. Mina ütleksin, et see on pigem küsimus majandusest. Eeskätt tuleks ettevõtluse ja võib-olla sotsiaalpartneritega laiemalt arutada seda, millist tööjõudu me vajame, et meil majandus kasvama saaks. Seegi on osa perede kindlustundest. Sedagi debatti saame pidada eraldi. Nii et kokkuvõttes on kindlus see, millele kõik rajatud saab, ja meie eesmärk on seda luua. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud peaministrikandidaat! Teatavasti tegutses Reformierakond omal ajal väga ja väga sihikindlalt ajateenistuse kaotamise nimel. Õnneks teil see plaan tookord ei õnnestunud, vastasel korral alustaksime nüüd tühjalt kohalt nagu Läti. Aga poliitikute valuuta on usaldus. Teie räägite palju riigikaitse teemal, olete kavalalt kõik plaanitavad maksutõusud ristinud riigikaitsemaksuks. Aga selleks, et teie enda usaldusväärsust riigikaitse teemal hinnata ja sellest teemast paremini aru saada, palun värskendage minu mälu. Ma tahaks teada, kuidas te ise omal ajal suhtusite ajateenistuse kaotamisse. Kui te selle kaotamise poolt olite, siis millal te meelt muutsite ja millistel põhjustel? Aitäh! Esiteks parandus: see on lai julgeolekumaks.

Vaja on eeskätt erinevaid võimeid, mis puudutavad moona. Sellega me tegeleme. Ma arvan, et Eesti kaitsevägi ja kaitse on korraldatud parimal võimalikul moel. Keegi selle süsteemi muutmist täna ei kaalu. See, et varem on olnud erinevaid käsitlusi, ma arvan, pärineb "Kodanike riigi manifestist", mille kirjutas Siim Kallas aastal 1994 või 1995. Seal oli kirjas kutselise kaitseväe kontseptsioon. Seda on käsitletud ka teistes riikides. Praegu on meil reservarmee

ka. Lihtsalt see sõnum on selline, et seal majas, kus on erinevad ministeeriumid ja kus ministrid istuvad, on võimalik osakondade vahel alluvust ümber korraldada nii, et suuresti ei ole vaja ametikohtade silte vahetada. See, et ühes ministeeriumis on kaks ministrit, nii just eespool kirjeldatud põhjustel. Üks on kliimapool ja teine on needsamad taristu, logistika ja muud valdkonnad, mis on Venemaa vallutussõja tõttu pihta saanud. Need vajavad rohkem tähelepanu.Kärbe

Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaministrikandidaat! Oma kõnes te mainisite ühe tegevusena uue valitsuse kontekstis seda, mida ei lubatud, aga mis oli plaanis, et magustatud jookide maks jääb ära. Teil on kindlasti võimalik praegu anda opositsioonile väikeseid näpunäiteid, et kas [suruti] õige nupu peale, kui nüüd seda [maksu] ei realiseerita. Miks just magustatud jookide maksu ärajätmine, miks mitte automaksu ärajätmine?

See on kombinatsioon mitmest asjast, ütleme nii. Mis puudutab automaksu, siis selle on parlament juba otsustanud ja parlament on [selle seaduse] ka presidendile saatnud. Meie räägime ikkagi sellest, mis tuleb edasi uue valitsusega, ja sellest, et uus valitsus kehtestab laia julgeolekumaksu, mille komponente ma kirjeldasin, kus sees on ka ettevõtete kasumi maksustamine. Minu sõnum on olnud ka see, et me täiendavaid muid makse just sellepärast ei aruta. See on plaan kuni 2027. aastani, kui kõik saavad küsida mandaati uutele asjadele. Lai julgeolekumaks kehtib aastani 2028. Suhkrumaksu me tõesti selles koalitsioonis ei aruta. Kui keegi tahab tulevikus sellele mandaati küsida, on ta vaba seda tegema – on see siis Isamaa või sotsiaaldemokraadid, igaüks otsustab ise.

on alaosa "Riigireform ja bürokraatia vähendamine", kus on 14 punkti. Paraku on see kõik suhteliselt vähe seotud riigireformiga. Mulle meenus Jüri Raidla artikkel käesoleva aasta 24. veebruarist, kus ta ütles, et väikese mahu ja mõjuga muudatuste reformideks nimetamine teenib eeskätt poliitikute edevuse rahuldamise eesmärki ning viib või tegelikult on juba viinud reformi mõiste devalveerumisele. Paraku ei ole optimeerimine, mida teie siin pakute, sugugi mitte riigireform. Mul oleks küsimus: mida te kavatsete ette võtta Eesti riigiaparaadi korrastamiseks … Aitäh! … ja kas te tõmbate piltlikult öeldes ka riigisekretäri liistule? … Aitäh! Ma võin kinnitada, et riigisekretär Taimar Peterkopi pean ma tubliks inimeseks ja kindlasti ei tõmba teda liistule, nagu te väljendusite. Küll arvan riigisekretäri rollist Riigikantselei, nagu ka siin on kirjeldatud, võikski olla eeskätt strateegiline, erinevaid reforme toestav üksus, erinevaid ministeeriume ja eluvaldkondi teenindav üksus. Aga see on jah pigem nagu riigi ülesehituse, struktuuri küsimus. Mis puudutab riigireformi laiemalt, siis

ellukutsuja ja elluviija, võin öelda, et selle üks osa on kärbe. See tähendab, et tuleb üle vaadata, mida keegi täpselt kuskil teeb. Selle osa on menetluste lihtsustamine, loamenetluste vähendamine, ehk iga asja kohta ei pea küsima paberit. Ma olen kliimaministrina toonud näidet,

küsima, kas nad võivad seal viiuldada, seda kontserti korraldada ja nii edasi? Selliseid asju ei peaks tegelikult olema sellises digitaalses riigis, nagu meie riik on. Neid asju on veel. Ma soovitan kindlasti – ma tean, et Siseministeerium on täna juba teel sinna – üle vaadata sellised funktsioonid, mida riik võib-olla ei peaks täitma. Näiteks, kas politsei peab kõiki plekimõlkimisi vormistama, kui sellega saaks kenasti hakkama erasektor? Politsei ressurssi ja aega võiksime kasutada hoopis paremini. Kõikidest sellistest väikestest ja suurtest asjadest saabki kokku selle, millisena me seda riiki näeme. Ma olen nõus, et ka digitaalsust, ka andmete vaid ühe korra küsimist, kõike seda tuleb meelde tuletada ja otsida seda ka nendes regulatsioonides, mida me parlamendis kehtestame. Nii et sellest saabki kokku selle, milline see riik tulevikus on. Arvo

ja selle väitega, et kuni 2028. aastani saab seda rakendada ja siis saab järgmistel valimistel paluda mandaati, kas sellega jätkata või mitte. Aga mind huvitab see, kust on siis saadud praegune mandaat selleks, et teha selline julgeolekumaks, teha automaks ja ka see suhkrustatud jookide maks, mis küll teie väitel jääb ära, millesse ma nii väga ei usu. Millele tugineb teie hinnang, et teil on õigus või on saadud mandaat selle maksu[tõusu] kehtestamiseks, nimetame seda siis julgeolekumaksuks? Aitäh,

nagu ka teie erakonnakaaslane Martin Helme tähelepanu on juhtinud, on siiski veidi teistsugune kui mis tahes tavaline maksutõus. See puudutab mitmeid valdkondi: käibemaks,

Sellepärast see mandaat – kui te küsite, millest see tuleneb – tuleneb vajadusest jõuda eelarvega nendesse raamidesse, mis on Euroopas kokku lepitud, see tuleneb sellest, mida meie naaber korraldab, ehk täpsemalt, tapab süütuid naisi, lapsi ja mehi Ukrainas, kus peetakse ka meie eest vabadussõda. Sellest tuleneb see mandaat. Kui te arvate, et see mandaat ei ole piisav, siis ma jään ilmselt eriarvamusele. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaministrikandidaat! Te rääkisite pikalt, kui kriitilises olukorras on Eesti riigieelarve. Kui te ei oleks praegu peaministriks saamas, oleks riigieelarve puudujääk 2025. aastaks 5,6% SKP‑st. Minu küsimus teile: kuidas sai olukord Eesti riigieelarvega nii kriitiliseks minna, et te praegu selliseid drastilisi maksutõuse plaanite? Ometigi oli võimul Reformierakond ja te olite ju pidevalt peaminister Kaja Kallase kõrval. Miks te talle nõu ei andnud? Aitäh, Aitäh! Sellele võib tulevane rahandusminister Jürgen Ligi [anda] pikema vastuse, kui te soovite. Püüan seda populaarteaduslikult ja lihtsamalt kirjeldada. Eelarve läheb miinusesse, kui kulud ületavad tulusid.

aga me ei ole tuludega sellele lihtsalt järele tulnud. Nüüd me ütleme, et meil on vaja uut moona, ka sisejulgeolekusse on [raha] veel juurde vaja. Sellepärast ongi vaja makse tõsta, sellepärast me palume igaühe panust. Ja mitte ainult: sellepärast me kärbime riigis erinevaid tegevusi, kärbime ka erinevaid teenuseid, toetusi ja nii edasi. Aitäh!

Aga vaadake, Reformierakonna valitsemise ajal on korruptsioon muutunud epideemiliseks ja kõikehõlmavaks. Me võime kindlad olla, et uutest maksudest väga suur osa viisil või teisel läheb just nimelt valgesse kilekotti. Te ütlesite, et kellelgi olla soov riik seisma panna, kärpida pensione. Vaadake, mina näen, et seda olete tegemas just teie oma uue vana valitsusega. Eriti jäi kõrva kriipima, kui te ütlesite, et keegi opositsioonist olla nõudnud pensionide vähendamist ja külmutamist, ja vihjasite siin justkui mingile omavahelisele vestlusele Isamaaga. Mina tean, et

ja teie sõdisite kõikide nende pensionitõusude vastu. Äkki klaarite selle järjekordse vale siin siiski ära? Ma nüüd päris täpselt ei saanud aru, mis teie küsimus kogu selles sõnapilves oli. Möönan, et see on minu viga. Aga valet siin muidugi ei ole, sest opositsioonierakondadest ja parlamendis mitteesindatud erakondadest on Parempoolsed avalikult teada andnud, et nad soovitaks pensioniindeksi külmutada või pensione kärpida.

Aitäh! Lugupeetud peaministrikandidaat! Kaja Kallase valitsuse ajal esitasin ma Riigikogu menetlusse eelnõu, mis teatud juhtudel kriminaliseerib ministrite Riigikogus valetamise.

Aitäh! Karistusseadustikus on täpselt sätestatud, mille eest ja keda saab vastutusele võtta, kuidas see protseduur käib. Sealt saate järele vaadata ja saate õiguskomisjonis seda debatti pidada.

enne ütlesite siin kolleegile, et võiks rohkem usaldada, et kui ikkagi koalitsioonileppes on midagi kirja pandud, siis nii on. Sama seltskond pani koalitsioonileppesse, sellesse eelmisesse, mis nüüd hunti läheb, kirja, et keskmine pension jääb maksuvabaks. Ei jäänud. Mina küll ei näe põhjust rohkem usaldada. Aga nüüd küsimuse juurde. Te ütlesite, et sellest saabki kokku see, milline see riik tulevikus on. See kõlab peaaegu nagu see, mida Mart Võrklaev kunagi ütles, et raha kulub igale poole. Kas teie julgeolekumaksuga tegelikult ei ole nii, et te ei kehtestanud seda eraldi maksuna sellepärast, et siis inimesed saaksid välja arvutada, et

kõik on julgeolek ja raha kulub igale poole. Aitäh! Aitäh, hea küsija! Mul on väga hea meel, et sa selle küsimuse küsisid. Ma ei veena sind pikemalt, et sa opositsioonis olles peaksid koalitsiooni usaldama, aga mul on sulle hea uudis.

550 miljonit on see summa. See on oluliselt suurem kui see, mis varem oli. Seegi tuleb katta. Nii et kokkuvõttes jah: me paneme sinna isegi rohkem. Maksumaksja siiski katab ka selle nii-öelda NATO baastaseme ehk see 2% jääb ka muude maksude katta. Jaanus Jaanus Karilaid, palun! Aitäh, juhataja! Hea kandidaat! Pean tunnistama, et esimesele küsimusele ma siiski vastust ei saanud. Majanduse ergutusprogrammi ei ole, peale selle, et tõhustame, arendame, reguleerime ja lühendame planeerimistähtaegu. Aga ole hea, aita

Keegi ei näinud, keegi ei kuulnud, aga probleem on väga suur. Aitäh! Jah, niipalju, kui ma hea küsija kohta mälestusi oman, tean, et ta on väga hea lugemisoskusega.

isegi sisulises mõttes ühel poolel. Loen ette mõned asjad, mis puudutavad näiteks elektri vähempakkumist, selleks et me saaksime uut ja puhast energiat. Me teeme ka võrgureformi, mis on ettevõtluse ja turu poolt väga oodatud, et neil oleks võimalik oma tootmist liita. Tarbijatel muutub see samamoodi lihtsamaks. Samamoodi loome suurinvesteeringute siia toomise paketi, eraldi minister hakkab sellega tegelema.

küsib sisuliselt seda, millise tempoga saab planeeringud tehtud ja milline on juurdepääs sellelesamale taastuvenergiale ehk mereparkidele. Väga konkreetne investeering, väga suur tarbimine, uued töökohad, kõrge lisandväärtus, väga konkreetsed asjad. Seetõttu ma ütlen, et majanduse poole pealt on siin leppes kindlasti suur hulk tegevusi. See loetelu ei ole ammendav. Me täitsa kindlalt kuulame ära ettevõtjad ja alaliidud ning otsime veel uusi lahendusi.

Küsimus on selles, millise perioodi jooksul ja kuidas on planeeritud realiseeruma see ametist lahkuva kantsleri ja Kaitseväe juhataja plaan

[Küsimuse] teine pool oli, kuidas moonavajadus rahuldatakse. Niimoodi, et Kaitseväe juhataja ja Kaitsevägi ütlevad, mida neil on vaja, Kaitseministeeriumile. Kaitseministeerium tuleb seejärel Vabariigi Valitsusse. Vabariigi Valitsus vaatab üle selle, mis on Vabariigi Valitsuse pädevuses.

mida teiegi peaksite ilmselt üle Eesti edasi ütlema ja mis peaks sõnumina kajama. Eesti oli mõned aastad tagasi – ma tuginen Kaitseväe tollase juhataja Heremi öeldule – lahingumoona ostmises Euroopas tipus, absoluutnumbrites, mitte inimese kohta.

Martin Helme, palun! Aitäh! Ma pean ütlema, et ma kuulan neid loosungeid sellest, kuidas te majandust käima tõmbate, ja mõtlen, et äkki peaks teid kuidagi aitama mingisuguse majanduskooliga. Ei ole võimalik majandust käima tõmmata, kui te majanduse maksudega ära tapate. See lihtsalt ei ole võimalik. Ei ole võimalik majandust käima tõmmata, kui te majanduse tapate ära kõrgete elektrihindadega – see on ju täpselt see, mida rohepööre teeb. Enne te ütlesite, et paljud ettevõtted tahavad hakata looma uut tööstust või tooma uusi ettevõtteid Eestisse, kui nad saavad seda teha roheenergiaga.

Aitäh! Kindlasti ei ole see planeeritud ühelegi koalitsiooni‑ ega ka opositsioonierakonna rahastajale, vaid neile ettevõtjatele, kes Eestisse tööstust rajavad. Ma arvan, et ka opositsioon peaks hoolitsema selle eest, et Eestisse erinevaid tooteid-teenuseid pakkuvad ettevõtted ja tööstused tuleksid. See peaks olema kindlasti ka teie huvi,

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea peaministrikandidaat! Uue koalitsioonileppe kohaselt eraldub Kliimaministeeriumist taristuvaldkond. Mis on selle eraldumise põhjuseks? Kas sellisel kujul üles ehitatud Kliimaministeerium ei tulnud oma ülesannetega toime või peate te oma järeltulijat Yoko Alenderit endast saamatumaks, mistõttu ta ei sobi nii suurt ministeeriumi juhtima? Aitäh, Aitäh! Valitsused muudavad valitsemiskorralduses üsna tihti erinevaid nüansse. Tänapäeval on see üsna lihtsaks tehtud. Ei ole vaja kolida, moodustada uut ministeeriumi, vaid sisuliselt tuleb minister ja kaks või kolm nõunikku ühte ministeeriumisse [lisaks]

et suurte reformide puhul oleks mõlemal ministril rohkem aega ja võimalust nendega tegeleda. Ma ei võrdleks inimesi või nende haldussuutlikkust. Igaüks teeb tööd südamega, iga minister teeb oma tööd südamega.

palju kaitsekulud tegelikult suurenevad võrreldes eelmise valitsuse otsustega? Küsiksin nii. Teatavasti nägi vana valitsuse RES ju ette seda, et

kehtib vaba sõna õigus, aga see kehtib Riigikogu liikmete, mitte ministrite suhtes, nemad ei ole Riigikogu liikmed. Teiseks, te viitasite demokraatiale. Muuseas, seesama minu esitatud eelnõu ongi ajendatud ühest demokraatia nurgakivist Ameerika Ühendriikide õigusloomes. Nii et ma arvan, et ka selles osas on see eelnõu põhjendatud. Kolmandaks, see eelnõu on menetluses ja ootab praegu õiguskomisjonis. Aga vastake mu küsimusele: kas te toetaksite seda eelnõu, seda, et ministrid

Karistusseadustikus on kirjas, millisel juhul keegi vastutusele võetakse. Selle, milline on parlamendi sisemine tööprotsess, millises komisjonis kuidas arutatakse, millal õiguskomisjon selle [eelnõu arutlusele] võtab, saate ise ette võtta. Ministri vastutus on samamoodi seaduses kirjas nagu parlamendi liikme vastutus ja selle äravõtmine. Aitäh! Anti Allas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Austatud peaministrikandidaat! Kõigepealt tänu ja tunnustus väga konstruktiivsete läbirääkimiste eest, mis on tänaseks lõppenud. Aga minu küsimus tuleneb ühest teie mõttest, mida te siin ütlesite, et me ei ole viimastel aastatel käitunud nii, nagu peab, vaid pigem nii, nagu on populaarne. Ma ütlesin lihtsalt teie

Kui teil oleks võimalik kümme aastat tagasi minna, mida te oleks siis Eesti riigi juhtimises ja maksusüsteemis teinud teisiti, nii et me sellisesse auku ei oleks kukkunud? Aitäh,

Aitäh! On teatav loetelu asjadest, mis on juba eelmises valitsuses otsustatud. Ma arvan, et siseminister saab seda mingis formaadis kas komisjonis või kuskil mujal eraldi tutvustada. Ma ei oska öelda, kui paljut sellest avaliku loeteluna tutvustada saab. Piir on kindlasti selle hulgas, droonimüür, mida on avalikult esitletud, ehk seesama võimekus kontrollida, mis toimub meie piiridel, kes kuhu liigub, mida seal tehakse. hulgas erinevad võimekused, vastuluurevajadused, erinevad võimekused ka Kaitseväe ja politsei koostöös, mis puudutab relvastust ja nii edasi. Kogu see loetelu on olemas ja Riigikantselei seda laiapindset riigikaitse

tagant tagantjärele tarkusena täppisteadust. See täppisteadus ütleb meile, et kolme ja poole aasta jooksul olete te Eesti ühiskonna viinud kokkuvarisemise äärele just nimelt kokkuvarisemise äärele. Nüüd te kavatsete selle koalitsioonileppega, mis just nagu annab teile mandaadi, mis on kõvem kui valimistel antud mandaat – valimistel inimestele ju teatavasti valetati

ettevaatavat tarkust, kes ütleb, kui suur koormus see ikkagi on, mida ühiskonnale, ühiskonna liikmetele ja ettevõtjatele on võimalik peale laduda maksude ja kõigi muude kohustuste näol, nii et nad selle all kokku ei varise? Aitäh!

Meie naaber on varjamatult agressiivne, meie naaber peab Euroopas sõda, lõhub, lammutab, vallutab, tapab naisi, lapsi, mehi.

ei jõua tasakaalu või ülejääki kohe, me jõuame selleni, et me mahume kokkulepitud reeglite sisse. Otse öeldes on see vähim, mida teha, et mahtuda nendesse raamidesse, nii et Eesti on kindlustatud, nii et vaenlasel ei oleks mõtet siia tulla.

on. Aga väga konkreetne küsimus. See puudutab tähelepanekut, et viimase paari aasta jooksul on Eesti niinimetatud kõrgematest riigiametnikest oma rollist erineval moel, põhiliselt lahkumisega ametist, ennetähtaegse lahkumisega ametist, kõrvale astunud päris suur hulk inimesi, väga erinevatel põhjustel ilmselt. Aga see tendents on täiesti olemas. Mul tekib küsimus, kas need inimesed üldse olid adekvaatselt valitud. Selle valikusüsteemi juurde ma tulengi. Nimelt on Vabariigi Valitsuse pädevuses määrata kõrgemate riigiametnike valiku komisjon. Kas teie juhitaval valitsusel, kui te saate omale volitused,

Ei saa ka välistada, et selline vajadus kerkib. Seda esiteks. Teiseks, riigireformi teemal jään eriarvamusele, viisakalt ja lugupidavalt. Siin on päris palju riigireformi printsiipidest kirjas, see, mida riigilt oodatakse, mis suunas riik peaks muutuma: lihtsamaks, vähem bürokraatlikuks, ettevõtlust ja asjaajamist soodustavamaks, automatiseeritumaks. Kõik need asjad on tegelikult riigireformi osad, muu hulgas erinevate funktsioonide See on riigireformi osa. Nii et seetõttu jään eriarvamusele. Riigireform on selle koalitsioonileppe paratamatu tagajärg, isegi kui see ei meeldi. Aitäh! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Auväärt peaministrikandidaat! Sõlmitavas koalitsioonilepingus on kirjas, et riigi rahandus on keerulises seisus ja te korrastate seda, nüüd juba mitmendat valitsust järjest. Põhjused on ka välja toodud: sõda, kõrged energiahinnad ja veel mitmed välised tegurid.

Aga nemad ei ole valinud seda teed, mille on valinud Eesti. Sellist maksutõusude rallit ei ole üheski meie naaberriigis ega ‑regioonis, seda pole üheski Euroopa riigis. Mis on läinud meil valesti või mida me oleme teinud teistmoodi nende riikidega võrreldes? Kas [põhjuseks] on tõesti ainult välised tegurid,

Aitäh! Pikale küsimusele saab vastata ka lühidalt. Võib-olla eristab meid paljudest teistest Euroopa riikidest ka see, mismoodi me näeme oma tulevikuriske,

Aitäh! Kõigepealt, muidugi ei maksa ajada kõike Ukraina sõja süüks. Kui te vastasite ühele eelmisele küsimusele – ma muide jälgisin väga tähelepanelikult fraktsioonist teleri vahendusel seda kõike, nii et see, kas ma siin saalis istusin või mitte, ei puutu üldse asjasse siis te ütlesite, et tossava energiaga ja fossiilenergiaga kuskile ei [jõua]. Kulla sõbrad, te olete ju ise rohepöördega ja kõrgete maksudega, eelkõige CO2-maksuga selle fossiilenergia kalliks ajanud, mistõttu ta ei olegi konkurentsivõimeline. Nii et siin tuleb ikka vaadata, mis on A ja mis on B.Aga mu küsimus puudutab hoopiski teie kabinetti. Teie kabinetis on üks Vladimir Sveti nimeline ministrikandidaat, kes on öelnud: "Usun, et enamik Krimmi elanikkonnast, niipalju kui ma sellest aru saan, näeb end üha rohkem Venemaa osana."

on. Praeguse sõja ajal te olete väga õigustatult osundanud kriitilisele julgeolekuolukorrale. Minu poole on pöördunud ka ukraina kogukonna esindajad ja avaldanud hämmastust, kuidas selliste avalduste tegija pärast Krimmi annekteerimist saaks olla Venemaa naaberriigi valitsuse liige.

Ükskõik, kes midagi sellist kunagi on öelnud, minult sellised laused toetust ei leia. Nagu ma olen öelnud, Vladimir Svet peab läbima menetluse, mis kinnitab, et ta on Eesti riigile lojaalne ja sellisena püsib. Ministrikandidaadi esitas Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Auväärt peaministrikandidaat! Ma siiski loodan, et te vastate mu eelmisele küsimusele. See vihje, millest võis aru saada, justkui meie valmistuksime julgeolekuriskideks paremini kui meie regiooni teised riigid, ei vasta kindlasti tõele. Tänaseks on Eesti kujunenud julgeolekualaselt kindlasti Balti regiooni kõige nõrgemaks riigiks. Kui ma vaatan sõjatööstuse arengut, seda, mida toodetakse juba Lätis ja Leedus, mis on käivitatud, siis näen, et Eesti ei ole nii kaugele

kõige suurem kriis, mida te oma koalitsioonilepingus üldse ei puuduta, on demograafiline kriis ehk sündimus. Kas uuel, ametisse astuval valitsusel selles osas mingisuguseidki meetmeid ja abinõusid on kavandatud? Aitäh! See lepe, jah, nagu ma olen ka varem öelnud, puudutab just majandust, eelarvet, kaitset, toimetulekut ja piirkondlikku ettevõtlust.

750 miljonit tõstsite sellesse aastasse üle, üle 100 miljoni sihtotstarbeta eelarveraha, ja siis kõnelete 123 miljonist järgmine aasta. See ei ole tõsiselt võetav selles olukorras, kus te asetate suurusjärgus miljardieurose

Aitäh! Kõiki neid detaile saab täpsemalt kirjeldada. Mul on hea meel, et te kinnitate, et Isamaa praegu ei toeta pensionide kärbet. Selle üle on mul hea meel. Mul on rõõm seda kuulda ja ma arvan, et rahval ka.

Needsamad kärped, see 10% tähendab 100, 200 ja 300 miljonit aastate peale kasvavana. Kui vaadata näiteks sedasama kärbet, mida on soovitatud ka varem pensionidest rääkides, siis 300 miljoni kärpimine tähendaks ikkagi 10% madalamat pensioni, 80 eurot kuus. Me nii või teisiti läheme riigi teenuste kallale, läheme riigi töökohtade kallale. Me peame küsima panust juurde, sest kaitsekulud on kasvanud, muidu neid ei kata, ja need kasvavad veel, kuna me ostame uut moona juurde ja teeme ka siseturvalisuses erinevaid samme. Need alternatiivid on üsna lihtsad ja kahjuks ei ole need meeldivad. Oleks tore päev, kui me saaksime öelda, et raha on üle, esitage ettepanekuid selle konkursil jagamiseks. Täna on olukord, kus meil tuleb Eestit kindlustada. Meie naaber on agressiivne. Ütleme nii, et järeltulevad põlved kindlasti hindavad seda, et neil on oma riik, mis jäi püsima kriisidest

maksude tõstmiseks. Valimiste eel teie erakonna esimees selgesõnaliselt eitas kavatsust makse tõsta. Pärast valimisi tulite kohe välja maksutõusude plaaniga, eelmise aasta juunis surusite need läbi. Nüüd tulete juba uuele ringile maksutõusude plaaniga, koalitsioonilepinguga. Te ei ole selleks rahvalt mandaati küsinud ega selleks ka mandaati saanud.Kas te ei leia, et olukorras, kus Eesti Vabariigi põhiseaduse § 1 ütleb, et Eesti on demokraatlik riik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas,

nende maksutõusude plaanidest või siis ütlema, et aus oleks korraldada erakorralised valimised, kus te saaksite küsida nendele plaanidele mandaati? Aitäh!

hoida riiki õigel teel, luua kindlust, osta kas või kaitsemoona juurde, oleks meil ikka väga tihti erakorralised valimised. Aga nii see ei käi. Parlament ja parlamendisüsteem on loodud stabiilsena, maksuküsimustele ei küsita rahvahääletustel ega valimistel sellisel kujul tuge. sellisel kujul tuge. Laiapindse julgeolekumaksu puhul me kirjeldame üksikasjalikult ja ausalt ja kohe algusest peale ära, mis on täpselt meie plaan. Me katame kasvanud kaitsekulutuste jaoks puuduoleva raha, me katame ka tulevase moona vajaduse, me katame siseturvalisuse vajadused. Ma arvan, et nende asjadega te peaksite pigem nõus olema. Aitäh!

Ei ole hullu. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Esiteks, kas ma kuulsin õigesti, et te ütlesite, et maksutõusudeks ei peagi valimistel rahvalt mandaati küsima? Te ütlesite, et ei referendumitel ei otsustata maksude üle ega ka valimistel ei pea selle üle otsustama. Nüüd on küll väga tõsine koht. Kas te päriselt mõtletegi nii, et maksutõusud ei ole midagi sellist, milleks peaks valimistel rahvalt mandaati küsima? Seda esiteks.Teiseks, sellega seonduvalt ma küsin teilt printsipiaalselt: kas te põhimõtteliselt siis

valimistel mandaati küsida, või te oletegi seda meelt, et võib rahulikult vastavad plaanid maha vaikida ja pärast teha, mida tahad? Öelda, et meil on võim, me võime teha. Suur Aitäh! Kõigepealt, ma viitasin sellele, mida saab rahvahääletusele panna, mida mitte. Juristina te leiate selle põhiseadusest. Punkt üks. Punkt kaks. Maksu‑ ja riigielu korralduse küsimustes, muudes asjades, mida seal ei ole piiratud, saab loomulikult valimistel mandaati küsida, ka maksuplaanidele. Punkt kolm. Maksud on vastus sellele, kuidas me saame oma riigirahanduse korda ja osta seda, mida meil on vaja, et Eestit kaitsta. Mulle tundub, et EKRE‑s endiselt [arvatakse], et see on kuidagi siseriiklik vandenõu. Eesti kindlustamine ei ole siseriiklik vandenõu.

sellest 400 miljonit peaks minema kaitsekuludeks. Kas see ülejäänud 600 miljonit läheb kõrgepalgaliste tulumaksu alt vabastamiseks või milleks seda kasutatakse? Aitäh, Aitäh! Numbrites oli siin eksitus. Hea meelega võin hiljem jälle neid numbreid kirjeldada. Maksuga korjatakse kokku 813 miljonit eurot. Sellest 550 miljoniga kaetakse kaitsekulutusi, mis on kasvanud 2,16%‑lt Baaskulutused jäävad muude maksude katta, pluss täiendavad soetused sisejulgeoleku ja kaitse valdkonnas ehk moon, piir ja muu taristu. Enn Eesmaa, palun! Suur aitäh! Loomulikult, tänasel päeval ja praegu üldiselt me kõik mõtleme ja räägime väga suurtel teemadel: Eesti ja NATO, Eesti ja Euroopa Liit, Eesti, Venemaa, Ukraina. Millist

oleks meie elu kindlasti parem, aga meil ei ole ühtegi muud võimalust. Kui me tahame, et Eesti oleks kindel riik, Eesti oleks kindlalt hoitud ja kaitstud ning nii sõpradele kui ka vaenlastele oleks selge, et meie meelekindlust ei ole mõtet proovile panna, siis ei ole teist teed, sellele ei ole alternatiivi. Nii et ma arvan, et Jürgenil on kindlasti õigus.

Riigikogult mandaati, et edasi juhtida, on rappinud nii demokraatiat kui ka õigusriigi põhimõtteid ja on seadusi väga erinevalt tõlgendanud. Ma kuulasin kandidaadi vastuseid. Ta rääkis mitmes vastuses, mida ta järgmise viie aasta jooksul teha plaanib. Ega te ei ole jälle tõlgendamas seadusi kuidagi nii, et

mis ei ole õige. Küsimus ongi see, millal siis Riigikogu juhatus laseb tal ikkagi Keskerakonna fraktsiooni liikmeks saada. Ma arvan, et esimesel võimalusel. Kui juhatus koguneb, siis saab see korda tehtud.

kostis läbivalt, et kõike seda, mida nad teevad, nad põhjendavad sellega, et meie naaberriik ja selle juht teevad sigadusi. Aga kas see tõesti ongi nii või olen ma millestki valesti aru saanud? Või saite teie ka niimoodi aru, et kui meie naaberriigi juht ja naaberriik teevad sigadusi, siis uuel koalitsioonil, mis tegelikult on ju vana koalitsioon, on samuti õigus oma riigis sigadusi teha ja veel rohkemgi, kui tegi eelmine valitsus? Aitäh,

Aitäh, austatud juhataja! Minul on tõesti protseduuriline ettepanek ja see puudutab praeguse päevakorrapunkti menetlemist. Nagu me teame, me menetleme seda nii, et [igal Riigikogu liikmel] on kaks küsimust ja siis on kohe lõpphääletus. Aga isegi kõige väiksema seadusemuudatuse puhul on meil nii, et on ka võimalus läbirääkimisteks, Riigikogu liikmed ja fraktsioonid saavad oma arvamust avaldada. Niivõrd olulise küsimuse arutelul aga, nagu on peaministrikandidaadile volituste andmine ja võimaliku uue valitsuse moodustamine Eestis, ei ole fraktsioonidel võimalik läbirääkimistel osaleda. Minu ettepanek on, me annaksime selle võimaluse ja lülitaksime päevakorda ka nende fraktsioonide sõnavõtud, kes soovivad väljendada arvamust peaministrikandidaadi tänaste vastuste kohta ja koalitsioonilepingu kohta, mis välja antud on.

protseduurilisest ja poliitilisest tahtest sõltub see, kas me seda teeme või mitte. Me võime vajaduse korral küsida ka peaministrikandidaadilt, kas teda huvitab see, mida Riigikogu fraktsioonid arvavad, või teda see tõepoolest ei huvita. Kui huvitab, siis ma võin kinnitada, et Isamaa fraktsioon on küll valmis arvamust avaldama. Nii et minu üleskutse on seda teha. Küsige ka peaministrikandidaadilt, kas ta on selle vastu või mitte. Kui te ise seda ei toeta, siis pange see suures saalis hääletamisele, nii nagu te olete ka varasemalt teinud,

Koalitsiooniläbirääkimistel me arutasime läbi erinevad võimalused. Üks on Tervisekassa erinevate funktsioonide üleviimine

rahandusministri töö on tihti tänamatu töö. Tema töö toimus keerulisel ajal. Ma ennustan, et ka praeguse rahandusministri elu ei saa olema lihtsam. Ta peab tegema otsuseid, mille puhul ta alati ei ole tingimata esimene, kes neisse usub ja kes arvab, et ta teeks need otsused ka siis, kui oleks teisi võimalusi.Ma arvan, et Mart saab olema Riigikogus väga hinnatud kolleeg, selle kogemusega, mis tal Rahandusministeeriumist on. Ma arvan, et tal on tulevikus võimalus mis tahes teisi ministriportfelle hoida. See võimalus talle kindlasti avaneb. Aitäh! Kuna sa Mardi nime mainisid, pidades küll teist Marti silmas, siis protseduuriline küsimus, Mart Helme. Palun! Aitäh! Mul on tõesti sisuline protseduuriline küsimus. Nimelt, meil toimub praegu valitsuse vahetus. Kaja Kallas astus tagasi ja koos temaga peaks astuma tagasi kogu kabinet, mis tähendab seda, et meil peaks praegu Riigikogus toimuma nii, et kõik asendusliikmed lahkuvad ja asemele tulevad need, kes tõepoolest valimistel valiti said Riigikogu mandaadi. Aga me näeme praegu siin, et ministriteks olevad inimesed, kes valiti Riigikokku, siin pinkides ei istu. Kas see ei ole mitte vastuolus töö‑ ja kodukorraga ja ka valimisseadusega? Aitäh! Mul on tõesti sisuline Kui Vabariigi President nimetab ametisse Vabariigi Valitsuse liikmed, siis nende volitused Riigikogu liikmetena lõpevad südaööst ja täpselt südaööl algavad ka nende asendusliikmete volitused. Nii et südaöö on see [hetk], kui see muutub.

Nii, head kolleegid. Suur tänu, auväärt peaministrikandidaat Kristen Michal! Rohkem teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, see voor on lõppenud ja oleme jõudnud hääletamise juurde. Asume hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen hääletusele peaministrikandidaat Kristen Michalile valitsuse moodustamiseks volituste andmise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 64 Riigikogu liiget, vastu 27, erapooletuid 0. Peaministrikandidaat Kristen Michal sai volitused valitsuse moodustamiseks.